Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam z nadaljevanjem 67. izredne seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: mag. Alenka Bratušek, razen glasovanja pri 19. točki, Janja Sluga od 15. ure dalje, Gregor Židan, Franc Jurša, Branko Simonovič od 11.30 do 18. ure, mag. Dušan Verbič in Aleksander Reberšek do 15. ure. Do roka, ki ga je na podlagi tretjega odstavka 93. člena Poslovnika Državnega zbora določil kolegij, so za danes sodelovanje na seji izven sedeža Državnega zbora z uporabo aplikacije za sejo na daljavo najavili poslanki Iva Dimic in mag. Bojana Muršič ter poslanec dr. Matej Tašner Vatovec. Vse prisotne lepo

interpelaciji. Najavljen je Predrag Baković, vendar ko smo sinoči prekinili sejo, kot je bilo

in naj vas malo spomnim na rezime včerajšnje dolge debate. Ministru smo očitali kršenje zakonov, dokazano kršenje zakonov, nespoštovanje zavez, vplivanje na medije, uničenje slovenskega filma in nedopustno ravnanje s samozaposlenimi, ki so najbolj kreativen del kulture. Že samo zaradi odnosa ministra Simonitija bi morali podpreti to interpelacijo, kajti minister ne more biti nekdo, ki kulturo in kulturnike sovraži, in njegov sovražni odnos se kaže ves čas. Naj vas spomnim, da je izrekel zelo nedopustne besede: »Pojdite v Bukarešto, v zarukano Romunijo.« Tega ne reče kulturni minister. Izrekel je, da »novinarji ne vejo nič, za delo izdelovanja avtomobilov pa moraš nekaj vedeti«. Tega ne izreče minister, ki je odgovoren za medije. Ko sem ga vprašala, kakšne načrte ima kulturno ministrstvo v okviru predsedovanja Evropski uniji, uniji, je rekel, da mu nisem simpatična in da mi ne bo odgovarjal. To je odnos do Državnega zbora, spoštovani minister. Tudi v medijih so že potegnili vaše izjave – nekulturne misli kulturnega ministra. naj vam jih preberem, kolegice in kolegi, da se boste lažje odločili pri tej interpelaciji. Namreč nekdo je govoril o viziji. »Vizije imajo samo tisti, ki pripeljejo stvari do ubijanja, jaz nimam vizij, jaz imam koncept, načrte in poglede. Jaz sem vse naredil sam. Znam veliko stvari, o katerih se vam ne sanja, in jaz bi preživel povsod. Vi, če ne bi bili politik, tukaj ne bi preživeli. Nikoli ne bi preživeli, ker nič ne znate. Nič, gospod. V Trstu vam Kitajci ne bi zaupali niti marele prodajati.« Zelo duhovito, minister. To je bilo namenjeno gospodu Nemcu, predlagatelju. »Včeraj so tisoč ljudi odpustili v Ormožu. Ali boste kaj protestirali vi, levičarji?! Nič! Dva transparenta boste prinesli. Naredite kaj! Pa ne protestirati, ampak ponudite kaj. Ne znate ponuditi, to je vaš problem. Naštejte mi pet vrhunskih umetnikov s tistega področja, ki jih vi mislite; ne s tistega, ki jih jaz poznam, da boste povedali, če so vrhunsko in svetovno znani. To sem imel že zadnjič en problem z eno gospo tukaj, ki je govorila neumnosti, to sem verjetno jaz, ki delam v kulturi od leta 1980 profesionalno. Prosim, če našteje en primer medija, ki naj bi kaj izgubil glede na naš odnos. Res pa je, da teh medijev nobeden več ne kupuje, ker jih nihče ne bere, ker niso vredni branja. **A**mpak to ni napad, to je pač ugotovitev.« Spoštovani kolegice in kolegi, današnja interpelacija ni zgolj interpelacija o odgovornosti nekega ministra iz druge politične opcije. Danes govorimo o prihodnosti Slovenije. Ekonomsko smo se predali, če prostovoljno izgubimo še kulturo, nas ni. Ob 30. obletnici samostojne države nas ne bo več. To me spomni na tekst ene predstave, kjer sem igrala mater, ki je rekla: »Jaz sem te, jaz sem ti dala življenje, lahko ti ga tudi vzamem.«

Gospa poslanka je povzela stvari in malo priredila. Nikoli nisem rekel, da mi niste simpatični, ker, gospa, do vas ne gojim nobenih posebnih čustev. Moram pa reči, da se ob vas čutim zelo nelagodno, in to sem rekel zelo nelagodno se počutim ob vas. Druga stvar, da govorite, da sovražim kulturo. To pač izrekajo ljudje, katerih je pamet močno zaobšla. Jaz tega nisem nikoli rekel, da kakšno kulturo sovražim, niti nisem izkazoval kaj takega. To je vaša obrabljena floskula, ki jo nenehno ponavljate. Sam dobivam kar veliko pozitivnih odzivov s strani kulturnikov in intelektualcev in vsi vedo, da delam v dobrobit slovenske kulture. To je vse.

spoštovani minister, in vi delate dobro in jih marate. Popolnoma ste uničili slovenski film. Slovenski pisatelji, Društvo Pen, ki je intenzivno sodelovalo pri osamosvojitvi, ne bodo sodelovali ob obletnici osamosvojitve, kajti pozivajo parlament – in slišite me dobro, kaj govorim – »naj prekine sodelovanje z vlado in razklene obroč strahu in izsiljevanja, ki jih vedno bolj, tako kot slovensko družbo, omejuje in uničuje.« Naj še enkrat rečem, Društvo slovenskih pisateljev je dalo velik doprinos k osamosvojitvi in temelje za nastanek slovenske države in so bili vključeni v pripravo za obeleževanje obletnice, ki se je ne bodo več udeleževali. Naj vam klici pisateljev, kulturnikov, filmarjev, ustvarjalcev vendarle nekaj povedo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima minister. Izvolite. **DR. VASKO SIMONITI:** Gospa je začela odgovarjati na replike na nekaj drugega. Ona je govorila, da sem rekel, da mi je nesimpatična; jaz sem rekel, da se ob njej počutim silno nelagodno. Glede pisateljev, kar je povedala, bi pa bilo dobro povedati, da je iz Društva slovenskih pisateljev v zadnjih dveh letih ali letu dni izstopilo kar znatno število ljudi. Poglejte imena pa jih primerjajte, enako iz Društva Pen. Le zakaj so izstopili? se je nesmiselno, veste, z vami pač iti dialog; in kdo se ob kom počuti nelagodno. Parlament je tisti, ki vam postavlja vprašanja, na katera ste vi dolžni odgovarjati, minister. Jaz predsedujem Odboru za kulturo in tako je zaenkrat, če vam je nelagodno ob tem ali ne, ni pomembno. Vi ustanavljate paralelno državo in v tem je problem. Imate Društvo novinarjev, ki je paralelno, imate tudi svoj Pen. Izstopajo ljudje seveda, ki so samo vaše provenience. In bom še enkrat citirala, kaj so pisatelji rekli: »Ne gre samo za vodenje države, pač pa jo zapira v kletko enoumja. Postal je edini govorec resnice o stanju v državi na vseh področjih. S tem je zamajal temelje demokracije do svobode govora in pravice državljanov do pravih informacij.« Govorim o vašem šefu Janezu. Hvala.

na pritisku končali prvi del seje, danes nadaljujemo in se mi zdi, da je zadeva še vedno ista, da se tekom noči ni nič spremenilo.

Bi pa rekel, da so se mi zdele zanimive reakcije vas, minister, ki so na trenutke kazale na to, da ste malo jezni, malo užaljeni, malo apatični, malo ironični. Zakaj tako mislim? Ker to izhaja to izhaja iz vašega ubesedovanja in obkladanja nas predlagateljev z raznimi izrazi, kot so nazadnjaška stranka, potomci zločincev, se mi zdi, in tako naprej. Seveda se postavi vprašanje, na koga ste bili jezni oziroma užaljeni v teh momentih. Odgovor je seveda – na predlagatelje in torej opozicijo. Naslednje vprašanje je, zakaj. Ker, po vašem, smo krivično in neutemeljeno oziroma iz same zlobe spisali interpelacijo na vam nevrednem nivoju rabe slovenskega jezika ter v njej navedli neresnična in zavajajoča in neargumentirana dejstva. Nadalje. Verjetno ste malo jezni in užaljeni tudi na vse tiste, ki mislijo drugače, ki so kritični do vašega dela, ki so kritični do dela celotne vlade, morda tudi na tiste, ki so zaradi ukrepov, ki se dogajajo – pa seveda tukaj ključni moment igra tudi sama epidemija – zaradi ukrepov ali pa neukrepov ministrstva in vlade in se jim je zgodila krivica in so zaradi tega v neki hudi stiski ali v krizi. Niste pa jezni na tiste, ki pravijo, da delate dobro, da je vse okej in da ni treba nič popraviti in izboljšati. Če nekako sklenemo na podlagi teh izjav, ki sem jih dal, vsi tisti, ki mislimo, da vlada ne dela dobro, da, minister, vi ne delate dobro, ki smo kritični, ki opozarjajo na nekatere stvari, in tisti, ki menijo, da se jim je zgodila krivica, vsi tisti smo nekako moteči, smo nazadnjaki, smo vse tisto, kar ste ubesedovali. Zatorej bi morali biti najmanj tiho, če že ne moremo hvaliti dela vlade in ministrstva samega. Veliko je bilo rečeno v tej interpelaciji, veliko je bilo podanih odgovorov, kot sem že povedal v začetku. Moram pa reči, da se je meni samemu nekako najbolj vtisnila – verjamem, da tudi malo iz profesionalnih razlogov – razprava kolegice Tine Heferle, ki je na pravno odličen način izpostavila tisto odločbo, ki je bila izdana, za katero je rekla, da niti ni bila odločba, ampak je šlo za nek akt: ampak bom uporabil besedo odločba zaradi tega, ker točno vemo, o čem govori. To, kar bom zdaj povedal, temelji na nekih mojih domnevah, ki pa

Na eni strani imamo človeka, ki je medijsko znan, pa še vedno je to fizična oseba, ki v nekem trenutku, pa pustimo, ali je to v redu, ali je storil moralno dobro dejanje ali ni, namenoma ga ne bom imenoval, imenoval, ali je storil protipravno dejanje, to zdaj nima bistvenega pomena. Bistveno je, da je v nekem momentu postal moteč element. In na drugi strani imamo potem ministrstvo z vso svojo službo, z vsem svojim položajem in seveda ki je zaznal, da je to moteč element. Kaj se zgodi nato? V nekem momentu seveda pade odločitev, da je treba preveriti, ali ta oseba pravzaprav sploh izpolnjuje neke pogoje za neke za neke pravice, in se da navodilo, da nekdo spiše neko odločbo. odločbo. Minister, včeraj ste izjavili, da niste pravnik. Ja, seveda niste pravnik in tudi ne poznate teh pravnih pravil do potankosti, zagotovo imate pravno službo, ki take odločbe pripravlja. In če dobi pravnik neko navodilo, da tako odločbo pripravi, verjetno je že tistemu, ki je v prvem letniku faksa s področja pravosodja, jasno, da taka odločba ne more piti vode. Ampak kljub temu to pripravi. Kaj je problematično? Problematično je to, da se ta oseba verjetno zaveda, da zadeva ne bo šla skozi, pa kljub temu pripravi. Zakaj? Ker pričakuje, da bo padla druga odločba, na kateri bo pa njegovo ime in priimek, če tega ne bo storil. To je lahko zelo problematično in zelo zaskrbljujoče. In ministrstvo samo kot tako je pravzaprav servis, ki ureja neke pravice in neke odnose med ljudmi, in seveda tudi piše pravne akte. Nikakor pa ni to kaznovalni organ, razen v primeru, kadar ima znotraj svojega ministrstva tudi prekrškovni organ, ki ugotavlja neke prekrške, za katere je predpisana kazen. Jaz se ne morem izogniti temu, da gre pri tej odločbi, ki je bila izdana, za poskus kaznovanja ali pa discipliniranja nekoga, ki je moteč element. In če se to zgodi, je to seveda velik problem. Veste, zanimiv, ne zanimiv, bom rekel, malo zastrašujoč je tudi vaš odgovor na očitek gospe Heferle o tej nezakoniti odločbi. Nekako bom povzel, pa mislim, da ne bom dosti falil.

ali pa tudi lahko privilegiran, išče pravice potem na neki drugi pravni instanci. In da pravzaprav je teh postopkov pred sodiščem ali pa pred nekimi organi nebroj, kjer se ugotavlja, ali ima prav ministrstvo, ali ima prav ta oseba. oseba. Jaz se s tem pač ne morem strinjati. Ne moremo urejati stvari na način, da poskušamo disciplinirati nekoga, ker je za nas moteč element. Če nekdo ne izpolnjuje pogojev za neko pravico, bi to morali ugotoviti že davno prej, pa se izda odločba. Ne pa takrat, kadar nekdo postane moteč element, ker četudi bi bilo vse v redu, postane zadeva lahko problematična, ravno zaradi dogodka / nerazumljivo/. Jaz upam, da se tukaj strinjava oba in da lahko rečemo, da je bila ta odločba izdana na podlagi reakcije ali pa na podlagi akcije, ki jih je ta oseba izvajala. In kot sem že povedal, ministrstvo ni tisto, ki kaznuje, imamo organe, ki izdajajo neke akte, ki se imenuje sodbe; in to ministrstvo samo zagotovo ni. Kot sem povedal, lahko je znotraj prekrškovni organ, ki pa mora za to imeti prekršek in predpisano tudi kazen. Jaz poznam tudi eno odločbo, ki se imenuje sodba, in v njej je pisalo – na neznanem kraju ob neznanem času. In kaj se je potem zgodilo? Potem so se prižigale svečke, potem se je kričalo – krivosodje. In se tukaj sprašujem, ali lahko potegnemo kakšne vzporednice s tem. V nekem momentu problematiziramo tako odločbo, ki je bila izdana, v drugem momentu pa rečemo, da je to običajen postopek, za katerega ima nekdo pravna sredstva na razpolago, pa se bo potem že videlo, mi pač ocenjujemo, da je to prav. Če bomo delali na tak način, verjamem, da situacija ne bo boljša, ampak slabša. In na ta način se potem tudi razburja javnost, se razburja tudi strokovna javnost in postajajo stvari še bolj problematične. V tej luči in v tem kontekstu nadaljujemo in samo stopnjujemo tudi ubesedovanje, ki ne temelji več na argumentih, pač pa na nekih čustvih, o katerih sem govoril že na začetku teme; in jasno potem tudi stvari eskalirajo. In vse dogajanje na tej seji, vključno z vašimi odgovori in reakcijami, me je pravzaprav prepričalo, da je ta interpelacija potrebna in nujna. In da ne gre za neutemeljeno oziroma ker smo žleht opozicija in da ne delamo drugega kot samo zdraho in ne pustimo vladi delati.

Hvala lepa. Samo toliko. Glede te odločbe sem že včeraj vse povedal. Vem, da se bo danes še petkrat vse ponavljalo, ampak jaz ne bom. Gospod je samo rekel, da ima občutek, da sem jaz jezen pa užaljen. Užaljen sploh nisem, tudi jezen ne. In to je vse. izjav je pač izhajalo, s tistimi obkladanji s takimi in drugačnimi pridevniki, ki se mi ne zdijo korektni. Ste mi dajali občutek, da ste jezni ali pa užaljeni, zato sem tudi to izjavil. Če pa je to mogoče posledica,

(PS SD):** Ne strinjam se, da je dovoljeno vse govoriti. Ne strinjam se. Ohraniti bi morali nek nivo na eni in na drugi strani, o čemer sem že razpravljal pred kratkim. Ja, je Ja, je replika, ker nisem bil prav razumljen glede tega, kaj sem hotel povedati z gospodovo užaljenostjo in jezo. In zato razpravljamo o tem. Mislim, da kljub vsemu moramo ohraniti nek nivo in ne smemo govoriti o vsem. Hvala lepa.

Ko poslušam vse te razprave, zlasti to razpravo glede interpelacije, mislim, da dajemo veliko goriva, da ta razprava ni ravno tisto, kar bi si želeli, zlasti ko se pogovarjamo o kulturi. verjamem, da vas je veliko takih tukaj, ki ste na področju kulture delali oziroma z njo zelo tesno živite. In bi si želel tukaj precej več pozitivnih sporočil, nekega pogovora, nekega dialoga, vse to. Tukaj mislim, da ni ravno na nekem ustreznem nivoju, da lahko marsikaj v tem smislu izboljšamo in da bi vsak lahko v tem smislu naredil tudi boljše. Ker če poiščemo izjave, take ali drugačne, mislim, da jih bomo našli na vseh straneh veliko, na katere ne moremo biti ponosni, bodisi tisto, kar se dogaja tukaj notri, bodisi glede tistega, kar se dogaja izven Državnega zbora. In moram reči, da sem, če govorimo o področju kulture, tudi sam v zadnjem obdobju videl veliko nekih stvari, ki niso vezane na tega ali pa onega ministra, na to ali ono vlado, pa se na žalost ne odpirajo kot problematike in predvsem se jih ne razrešuje. Se mi zdi, da ni neke ustrezne politične volje ali pa, če hočemo, morda komu tudi ustreza, da kakšna stvar ni urejena bolje, kot bi lahko bila. Pa čeprav nas tudi mednarodne institucije opozarjajo na to, da moramo nekaj narediti, da moramo posamezne stvari urediti. Če vzamem kot primer tudi medije, medijsko sceno v Sloveniji, kdor jo nekoliko boljše pozna, potem bo hitro lahko prišel do zaključka, da nam manjka predvsem pluralnosti v tem smislu. Kot rečeno, mednarodne institucije nas že leta opozarjajo, da imamo tukaj še zelo veliko neke rezerve, da so nejasne tudi lastniške strukture posameznih medijev. Pa še marsikaj bi se dalo na tem področju izpostaviti. Zakaj govorim o medijih? Ker so za moje pojme mediji izjemno pomemben mehanizem znotraj demokratično urejene republike,

In mislim, da mora biti, tako kot so vse ostale tri veje oblasti pod nekim demokratičnim nadzorom, mora biti tudi četrta veja oblasti pod nekim demokratičnim nadzorom. Tukaj je veliko neke rezerve. In jaz bi si želel predvsem, da bi na tem področju naredili nek korak naprej, pa ga nismo uspeli narediti v preteklosti. Vprašanje je, ali ga lahko v tako razgretih političnih razmerah naredimo sedaj, ker bo spet sledila neka politizacija. To je tisto, kar se meni zdi pomembno, da bi se kot država teh vprašanj lotili na nek resen način, ker v nasprotnem primeru se dogaja, da marsikdo, določeni deli slovenske družbe, so nezadovoljni tudi s posameznimi servisi. V končni fazi se tudi z RTV-jem nekateri ne slišijo uslišane oziroma povzete na ustrezen način. Pustimo, kakšna je naša politična provenienca, kam ideološko sodimo, ampak zavedati se moramo, da v Sloveniji smo različni. V tem smislu je treba tudi to različnost nekako vključevati, ker če je ne vključujemo, generira napetosti. In videli smo v preteklosti, v zgodovini, kam te napetosti in ta nezadovoljstva peljejo, zato se mi zdi pomembno, da smo tukaj dosti bolj inkluzivni, predvsem pa da smo potrpežljivi drug do drugega. Če kaj, si sam kot liberalec želim, da lahko za isto mizo sedi nek trd konservativec pa nek trd levičar, da soočata svoja mnenja na nek spoštljiv, dostojen način, da ugotovita, pri čem lahko sodelujeta in kaj so stvari, glede katerih se ne bosta nikoli strinjala; ampak da se še vedno zavedata, da sta del iste politične skupnosti. Mislim, da to izgubljamo v zadnjih časih zelo močno, zato bi rad več neke uravnoteženosti v tem smislu in predvsem več nekega spoštovanja. Kot rečeno, številni izmed vas se veliko bolj poglobljeno ukvarjate s področjem kulture. Kar bi jaz rad povedal oziroma kar ugotavljam, je to, da očitki, ki letijo na ministra, niti ne gredo toliko na to, koliko sredstev je na voljo za kulturo. Govorim o finančnem smislu. Vsaj pojasnila so šla v tej smeri, da v tem obdobju, ki je težko za marsikoga, in verjamem, da za kulturo in kulturnike še toliko bolj, je tukaj država šla v smeri tega, da zagotovi dodatna sredstva iz proračuna, s strani evropskih sredstev, izvajajo se posamezne investicije, za katere smo leta in leta čakali, da se kaj premakne. Ampak to očitno ni zadosti, da bili zadovoljni; oziroma del kulturnikov, kolikor razumem, je nezadovoljen. Jaz si upam tudi trditi, da del kulturnikov je bil že v startu nezadovoljen, ker se verjetno z gospodom Simonitijem ne strinja v čisto osnovnih pogledih na svet, da je neko ideološko razhajanje. Pa ne vem, kaj bi lahko

Bi si pa, kot sem sam dejal, želel veliko več potrpljenja v naši družbi. Bom rekel iz lastnih izkušenj, ko je nastala ta vlada, sem videl, da tega potrpljenja že v startu ne bo, ker niti še ni nastala, pa so že bili protesti. Tudi če govorimo o posameznih ljudeh, ki so imeli neko pomembno vlogo v teh protestih, pa so v končni fazi tudi napadali medije. Mislim, da smo v številnih ekscesih imeli različne vatle za različne ljudi. Ta sporočila, ki jih dajemo, enostavno niso dobra, generirajo nove in nove napetosti, nezadovoljstva; in to se odraža tudi tukaj notri. Jaz ne vem, kdaj bomo znali preseči vse te stvari. Verjamem pa, da ne bo lahko, če ne bomo imeli neke prave volje. Naj zaključim. Jaz interpelacije kot take ne bom podprl. Hvala lepa.

da je treba sprejeti nacionalni kulturni program, strategijo kulturne politike. Tega v tem trenutku v Sloveniji nimamo. Nacionalni program za kulturo je zakonska obveznost – ko pravite, izhajati je treba iz zakonov –, ki je sprejet na podlagi široke razprave, dialoga mnogih deležnikov, ki na tem področju delajo, skratka kulturniške srenje, umetnikov; in definira ključna področja, prioritete za nadaljnje obdobje. Nacionalni kulturni program pomeni tudi širok konsenz, kaj je javni interes na področju kulture in katere so ključne prioritete. Moram pa reči, da prav manko tega nacionalnega kulturnega programa, gospod minister, kaže na ignoriranje pravne države, čeprav ste ob svoji zaprisegi prisegli, da boste izhajali iz Ustave in veljavne zakonodaje. To govori o neobstoju dialoga z deležniki na področju kulture in o pomanjkanju vizije pri vodenju tega resorja. Nacionalni kulturni program je ključna podlaga za izvajanje konkretnih ukrepov in financiranje, o čemer zdaj vseskozi teče beseda. In se In se človek potem sprašuje, kako se praktično denar na vašem ministrstvu deli, če nimamo v državi nacionalnega kulturnega programa. Da pa je ta dokument pomemben, je pa tudi dejstvo, da je zakonsko določeno, da ta program sprejme Državni zbor. Torej gre za pomemben strateški dokument in da smer kulturne politike ne more biti samovolja ministra, ki se pač po sili razmer znajde na tem mestu. Tudi vaša samovolja, gospod minister, to izvajanje kulture seveda ne more biti. Od vašega nastopa, gospod minister, je sprejetje nacionalnega kulturnega programa ustavljeno oziroma se s tem ohranja nezakonito stanje, čeprav vi vseskozi ponavljate v tej interpelaciji, da prisegate na zakon, in bi morale imeti praktično vse strateške odločitve kulturne politike podlago v tem dokumentu. Rad bi rekel še to, da s kulturno politiko in njenim vodenjem v letu 2021 v Sloveniji se žal ukvarja predvsem notranje in ne kulturno ministrstvo. Ključne poteze pri vodenju in izvajanju kulturne politike v Sloveniji pa so – žal moramo to ugotoviti – v tem času omejevanje svobode gibanja, združevanja, pravice do besede in dialoga. Brez dialoga kulture v Sloveniji ni. Naj zaključim, gospod minister, ker je bilo veliko stvari že povedanih. Rad bi vam tole rekel, dobil sem pismo kulturnikov, ki govori o eni stvari, ki je praktično prisotna v vsej slovenski kulturni javnosti, včeraj je bila v razpravi tudi široko predstavljena. Pismo je poslal dirigent in umetniški vodja legendarnega Big banda Žabe iz Celja. To je orkester, ki je ameriško big band glasbo igral že leta 1946, to so džezisti, ki so bili nekoč tudi preganjani. Kaj piše v tem pismu? Citiram: »Ne samo naš orkester, tudi številni ljubiteljski in profesionalni kulturniki, glasbeniki smo mnenja, da je gospod minister Vasko Simoniti eden najslabših kulturnih ministrov v obdobju od osamosvojitve Slovenije do danes.« Žal, moral sem prebrati, kar pišejo kulturniki. In nadaljujejo: »Skrajno ignorantski odnos do do kulture in izvajalcev najverjetneje izvira iz nesposobnosti opravljanja dolžnosti na tako pomembnem položaju, zato smo celjski ustvarjalci kulture odločno za zamenjavo sedanjega ministra.« Jaz sem že rekel, gospod minister, to je praktično eno opozorilo, en apel, za katerega pričakujem, da boste pokazali nek odnos in spoštovanje. Tako kot mi odnos in spoštovanje kažemo do vas, imamo z vami razpravo že praktično en dan in pol o pomembni zadevi, to je kulturi v Sloveniji, ki je v zgodovini in bo tudi v prihodnje igrala pomembno vlogo; tudi to udarno, ki je mogoče včasih neprijetna. Hvala.

in bi bil vesel, če bi prebrali strani 128–131, kjer je razlaga o nacionalnem programu za kulturo. Ker mi očitate, da nacionalnega programa za kulturo ni, bi me zelo zanimalo in si bom pogledal, kako ste v preteklih letih to gledali vi in če ste enako videli druge ministre, ki tega nacionalnega programa že od leta 2017 naprej niso skupaj spravili. Me zanima, kaj ste govorili o tem, če ste bili tako, kako bi rekel, neposredni kot sedaj. To glede tega. Mi pripravljamo nacionalni program za kulturo, vse to smo podedovali. Dobili smo en tak paket zelo raznolikih zadev in prejšnji ministri tega niso bili sposobni narediti, zbrali so pravzaprav en ogromen paket stvari, ki jih je treba spraviti skupaj v eno novo obliko z novimi premisleki in konsistentno. To delamo in bomo naredili. Druga stvar pa je glede dialoga. Dialog je stalna stvar; pravite, da je to predpogoj. Dialog je pogosto izrabljena beseda, bi človek rekel. O tem se veliko govori, ampak za dialog morata biti dva. Mi smo vedno ponujali roko, vabili vse. Sam sem imel 103 srečanja, moji sodelavci skupno 500 srečanj z najrazličnejšimi ljudmi in ta komunikacija neposredno

samovoljnimi ukrepi, pač z jam sessionom, ki so vam bili tukaj našteti, kjer se kršijo pravice na področju kulture, kulturnikov, umetnikom. Praktično po dolgem spisku iz magnetograma si lahko preberete, kaj vse je bilo tukaj napisano.

če nam dostavite na Odbor za kulturo pisno, s kom ste imeli ta srečanja, s posamezniki. Kajti po mojih informacijah se niste srečali ne s filmskimi ustvarjalci ne z Asociacijo, kot je bilo omenjeno, da ste se srečali. Komunikacija je bila enosmerna, oni so vam pošiljali dopise, vi na njih niste odgovarjali. Imam zapisnik Nacionalnega sveta za kulturo, ker ga dobivam, ko je bil Svet NSK, ste bili tam in ste jih izsiljevali, naj se opredelijo do 5. in 8. točke interpelacije, kjer je NSK omenjen kot neupoštevana stran. Od tega naj bi bilo odvisno tudi vaše delovanje in sodelovanje z njimi. Prosim, danes ne bova imela časa, ampak pisno pa bi prosila te podatke Hvala lepa. Besedo ima gospod minister. **DR. VASKO SIMONITI:** Ne vem, kakšen je protokol, če je to dovolj, kar ste sedaj tukaj povedali, ali pošljete pismeno. To se bomo pozanimali in boste uredili v skladu s pravili; vaše pismo, v katerem boste zaprosili za stvari, ki jih govorite. govorite. Z Nacionalnim svetom za kulturo sodelujem. Od njih sem zahteval, da mi povedo, od kje so opredelitve, ki so se znašle v interpelaciji, to so povedali, pismeno zelo jasno napisali in ni nobenih nesporazumov. Minister sodeluje z Nacionalnim svetom za kulturo tako, kot je treba, in se redno udeležuje vseh teh srečanj, na katere sem vabljen.

to tematiko in se z njo seznanili oziroma seznanili tudi z našimi stališči. Ta komunikacija obstaja in je normalna. Hvala lepa. Spoštovani minister, seveda smo v zadnjih 24 urah deležni vaše retorike v smislu medsebojnega sodelovanja. Govorim o dialogu, ki ga večkrat radi izpostavljate, ampak po drugi strani smo bil priča enostranskemu zmerjanju tistih, ki so želeli včeraj izraziti svoj glas pred parlamentom. Človek si zelo težko predstavlja, ko vi razlagate, kako poteka ta dialog, kako dejansko poteka dialog; in to je tista osnovna kritika vseh kulturnikov v Sloveniji ali pa vsaj velike velike večine. Z vsem dolžnim spoštovanjem, ampak ko je človek na položaju, ko nosi veliko odgovornost, se mora zavedati, da ta položaj ni vsemogočen in ni neomejen. Torej ne gre samo za vsebino in odnos, spoštovani minister, ki ga gojite, tako kot smo bili priča v zadnjih 24 urah v parlamentu, ampak predvsem gre za to, kakšen kulturni odnos ohranjamo kot način dialoga z vsemi kulturnimi ustvarjalci. In vi ste le vrh te piramide. Ampak poleg načina, modusa operandija, če smem tako reči, so predvsem vaše odločitve, spoštovani minister, ki so uperjeni proti normativnim aktom, kot smo vam že dokazali ne samo mi, priznani pravniki s tega področja, kot seveda varuh, ki vam očita delovanje v neskladju z zakonodajo vsaj v enem primeru, če ne že v več primerih. Gotovo smernice ne gredo v smeri pomiritve ali pa sodelovanja in kot že rečeno, včeraj – paradoksalno – v času, ko se na eni strani hvalimo, koliko smo v finančnem smislu naredili za kulturo, na drugi strani so pa kulturniki na beraški palici. To je naša odgovornost, spoštovani, in to v času, ko se Republika Slovenija po desetletjih lahko brezmejno zadolžuje, ker nimamo fiskalnega pravila, ker se bomo v času epidemije lahko do 7 milijard zadolžil na račun prav le-te. In imamo možnost oziroma vlada ima možnost plasirati denar, ki žal v tem primeru ne ustvarja dodane vrednosti. Eno je retorika,

hoteli so povedati, da ne upajo več spregovoriti. Kaj je kulturni minister izjavil na to v tem parlamentu? Citiram: »Pred parlamentom protestirajo črnosrajčniki, idioti in tretjerazredni ljudje z nizko inteligenco, to so fašisti.« Oprostite, tak odnos in žalitev kulturnikov je že dovolj velik razlog, da tak minister ne more biti minister za kulturo.

In tako sem jaz razumel. Jaz sploh nisem vedel, da je tukaj kdo pred hišo. To ste tam napisali in črnosrajčniki, ki sem jih jaz omenil, citrali ste s tega papirja in na to sem jaz reagiral, ker so se ker so se pred parlamentom zbirali pred časom, ne vem, pred nekaj meseci, ne vem, točno kdaj, ampak lahko najdemo, ker to je bilo dejstvo. So se zbirali in so bili v privih vrstah Antifa ljudje in so skušali ograje podreti in se grdo obnašali; zadaj je bila množica ljudi in je zijala in ne vem kaj. In na tiste sem pa to mislil. Mislil sem pa tudi na tiste na Metelkovi, ker so enkrat bili pravzaprav v prvih vrstah celo s kiji in orožjem in jih je obiskal še celo bivši predsednik države. predsednik države. Predvsem so moje besede merile na tisto skupino ali ljudi, ki so pred parlamentom demonstrirali pred časom, in med njimi so bili tudi ti črnosrajčniki ali navadni fašisti. O tem sem govoril. O teh včeraj pa nisem govoril, ker za njih sploh vedel nisem, dokler mi niso povedal kasneje, da je pred hišo 30 ali 50 ljudi. To je vse, hvala lepa.

cenjeni minister za kulturo dr. Vasko Simoniti, državna sekretarka, dragi kolegice in kolegi! Maratonska razprava o interpelaciji ministra za kulturo seveda gre v epske širine, kar najbrž tudi ni nič narobe, sploh če smo v okviru vsebine ali pa resorja, ki ga minister dr. Vasko Simoniti pokriva oziroma zanj odgovarja. Torej kultura, tudi v najširšem smislu. Kolegice in kolegi, Slovence je prav kultura, katere osrednji identifikacijski znak je bil naš jezik, slovenski jezik, ohranila kot skupnost, saj dolga stoletja nismo imeli ne našega slovenskega gospodarstva, ne naše slovenske politike, ne našega slovenskega športa in še česa, kjer bi vodili svojo politiko in bili opredeljeni s skupnim spominom na vse to. Skupna vez Slovencev so bili jezik, slovenski jezik, ljudske pesmi in sploh ljudska ustvarjalnost, pozneje slovenska knjiga in nato različne kulturne dejavnosti, ki so še zlasti utrjevale smiselnost Slovencev kot naroda in kasneje nacije, ki potrebuje lastno državo. Približno te misli je napisal interpelirani gospod minister dr. Vasko Simoniti pred kakšnim ducatom let. Podpišem jih z obema rokama. Mi smo majhen narod, smo majhna država, a nas zanimajo izključno veliki projekti. Eden takšnih je pred 30 leti bila osamosvojitev naše države. Dr. Vasko Simoniti je bil zraven, pa zato najbrž ne bo doživel interpelacije, gotovo tudi kakšnih pohval, priznanj ali medalj ne pričakuje. Kolegice in kolegi, politika je dolžna, da se pogovarja, da se pogovarja na visoki kulturni ravni v tem hramu demokracije. Soglasni smo, da je kultura dialoga v slovenskem parlamentu res žal na zgodovinsko nizki ravni; zato je skrajni čas, da se streznimo, da se zresetiramo, da pridemo k sebi in da začnemo jutri drugače. Spet bom ponovil znamenitega Aristotela, ki je zapisal: Ljudje se ne srečujejo kot živina na paši, ampak zato, da se bodo pogovarjali. In kako naj se pogovarjamo? Odgovor nam daje že slavni Cicero, ki je dejal, da so zaradi govorov skopnela cesarstva. Francoski socialni psiholog Gustave pa je 20 stoletij pozneje dodal, da bi iz kosti ljudi, ki so padli kot žrtve besede, lahko postavili večjo piramido od Keopsove. Tako močna, tako velika je moč besede. In res mi je žal, da ob 30. rojstnem dnevu naše države vizionarska misel Viktorja Hugoja, ki se glasi – »Prišel bo dan, ko bodo polja krešočih se idej edina bojna polja« – ta ideja v 30. letu naše države in po 170 letih, kar je Viktor Hugo izrekel te misli, v Sloveniji žal še nima domicila. Zelo mi je žal. Obžalujem. Lahko nam je v opravičilo, da smo mlada demokracija, ampak po 30 letih vsak odraste. Ko sem prebiral besedilo interpelacije, brez zamere, spoštovani predlagatelji, sem po prebranem tretjem odstavku ta material odložil. Ni šlo naprej. Ni šlo dalje. Navajate – povsod po Evropi, kjer ima oblast desna politična opcija, je danes kultura na udaru klerikalnega populizma, žal tudi v Sloveniji. Brutalno. Je grda beseda, ampak mi ta sedaj najprej pride na misel. Prvič, če že govorimo o opciji, gre za desnosredinsko ali pa za sredinskodesno opcijo. Tu je prva napaka. »Povsod po Evropi« – ne navajate vira, kdo je to analiziral, kdo je to raziskoval; in seveda se mora že takoj v tretjem, četrtem stavku tega besedila videti to sovraštvo do klera, kot vi pravite. Klerikalizem je namreč svetovni nazor, ki zagovarja cerkveno vodstvo javnega življenja; in klerikalizem nima domicila v Sloveniji. Ampak ve se, da je treba gojiti sovraštvo do nekoga; in kler, po vaše, je tukaj zelo priročen. In pozabljate, dragi kolegice in kolegi, dragi predlagatelji, ne vem, če bi danes mi govorili slovensko. Jaz, ki prihajam iz Prekmurja, gotovo ne, če ne bi bilo duhovščine. Pa to sedaj ni ura zgodovine, ampak zgolj en medklic, kako je treba biti pozoren, ko kar nekoga obsodimo oziroma diskvalificiramo. Ministru se očita napad na RTV Slovenija. Jaz ne vem, mogoče tudi vsega ne preberem, ampak kot vodja poslanske skupine koalicijske stranke ne vem, nisem slišal, da bi minister dr. Vasko Simoniti zamenjal kakšnega urednika ali urednico. Poznam pa kakšnega ministra ali pa ministrico, ki je to naredil. In tudi ime in priimek urednice poznam, ki je bila odžagana, kot se reče. Očita se mu, da se ukinja Radio Študent. Laž številka ne vem katera že. Poskus cenzure tujih umetniških institucij preko slovenskega veleposlanika v Rimu. Laž številka n+1. Izgon in rušenje Roga. Nisem videl sedeti gospoda dr. Vaska Simonitija na bagru, ki bi rušil Rog. Nisem ga videl. Videl pa sem eno poslanko Levice, ki je tam govorila o ustavnopravnem zakoniku. Brskam in iščem in tega zakonika ne najdem. Ustavnopravnega zakonika ne najdem. Sem Sem strogo proti napadu na svobodo medijev. Iz Nove Slovenije ne boste slišali napada na svobodo medijev. Smo pa za to, da dobi resnica domovinsko pravico v Sloveniji. Ali je 50 demantijev Ministrstva za kulturo na razne zapise, medijska poročanja, ali je to napad ali pa je to zgolj prizadevanje za resnico. Ali je napad, če v skladu z zakonom zahtevaš popravek. Po moji oceni ne in resnica mora tu biti na najvišji ravni. In če bo treba, predlagam ministrstvu še 50 ali pa še 50 krat 50 demantijev. Resnica mora zmagati. zmagati. Ko govorimo o kulturi, gotovo imamo različne poglede na kulturo, saj tudi o sami kulturi obstaja veliko definicij. Nekje sem prebral, da je že leta 1952 obstajalo že skoraj skoraj 260 definicij kulture. Če bi sedaj vprašali 90 poslancev, kaj je kultura, bi dobili 90 različni definicij, ker je pojem kulture dejansko eden najtežje določljivih pojmov. Za mnoge najbolj osnovno in temeljno definicijo kulture je podal Taylor, ki piše, da je kultura kompleksna celota, ki vsebuje znanje, vero, umetnost, moralo, zakone, običaje in katerekoli druge sposobnosti in navade, ki jih človek pridobi kot član družbe. Ta mi je kar blizu. In še etimološko. Beseda kultura izhaja, tako kot mnoge, iz latinskega pojma »colo« oziroma glagola »colere«, kar pomeni vse tisto – kar je zelo pomembno in mi je blizu –, kar bomo negovali, obdelovali in spoštovali. In to je gotovo naloga vsakega državljana in državljanke. Obžalujem, to je seveda moja osebna percepcija, da pa danes žal ne govorimo o kulturi, temveč da gre za kulturni boj. V ozadju pa spet privilegiji, denar in položaj. V današnji interpelaciji se zdi res, da gre za kulturni boj proti ministru, ki izhaja iz neke neke osovražene politične opcije desno od sredine in nekega drugega svetovnega nazora od tistih, ki so pod levimi vladami do sedaj cveteli in na državnih sredstvih za kulturo. Še to, strinjam se z ministrom, ko pravi, da Ministrstvo za kulturo ne more biti socialna služba. Ne more biti. Za to imamo drug resor. In seveda vsi zagovarjamo, da moramo ohranjati ustavno določilo, spoštovati ustavno določilo, da je Slovenija tudi socialna država, pomagati tistim, ki so na robu. Ampak danes to ni tema.

Zaposlene osebe v galerijah in muzejih leta 2019 – tisoč 48. Samozaposleni v kulturi – približno 3 422 ima plačane prispevke s strani države zaradi izjemnih dosežkov, v zadnjih petih letih se je njihovo število povečalo za 600.

čimer smo sedma država v Evropski uniji po deležu BDP za kulturo. 36 milijonov interventnih sredstev je ta vlada namenila za področje kulture zaradi pandemije, 36 milijonov. Ali je preveč, ali je premalo – to je seveda stvar subjektivne ocene. država je lani kulturnim zavodom izplačala vsa predvidena sredstva, čeprav niso uspeli iz znanih okoliščin realizirati vsega programa. In še nekaj, ker sem tudi član Odbora za finance in smo se veliko ukvarjali v Novi Sloveniji s spremembo proračuna za leto 2021 in s proračunom za leto 2022 in pogledali primerjavo z realizacijo leta 2019, Ministrstvo za kulturo. Realizacija leta 2019 je bila 172,8 milijona evrov. Proračun za letošnje leto skoraj 238 milijonov evrov, kar je dobrih 65 milijonov več, kot je bila realizacija oziroma 38-odstotno povečanje glede na realizacijo 2019. In zato je treba ministra interpelirati?! To kaže – in seveda tudi to vsi, ki smo že nekaj časa v tem parlamentu, vemo –, kakšna borba je pri razrezu proračunskega kolača. Te številke kažejo na to, da minister dr. Vasko Simoniti ima močno politično podporo v tej vladi. To je moja ocena, ne sedim na vladi, ampak drugače ne bi dosegel takšnih povečanj, ker vsi resorji pa niso dosegli 38 % več za letošnje leto, kot je bila realizacija leta 2019, ko je svet živel v normalnih okoliščinah, takrat ni bilo epidemije. Še leto 2022,

Zaključujem z lokalnim projektom. Bil sem izjemno vesel, ko smo sprejeli saj se spomnite, kolegice in kolegi – Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Že na prvem seznamu pomembnih investicij se pri zaporedni številki 167 v okviru regionalnega razvoja za Pomurje najde tudi izgradnja enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor. Vodstvo Pokrajinskega arhiva je veliko naredilo za ta projekt, za realizacijo; nikoli pa ni imelo dovolj posluha pri prejšnjih ministrih.

Danes z zadovoljstvom ugotavljam, da gre projekt naprej; oziroma bi prosil ministra, da tudi javnost seznani, kako je s tem projektom. Če kaj, gospe in gospodje, sem si želel, da bi leta 2019, ko smo praznovali stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ko sem bil tudi na znanstvenem simpoziju, ki ga je organizirala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, in sem tam slišal strokovnjake, da je veliko arhivskega arhivskega gradiva za Prekmurje iz znanih zgodovinskih razlogov še neobdelanega. Sem si želel, da bi morda kot darilo Prekmurju leta 2019

kar se pa tiče same vrednosti, pa izjemno izjemno pomembna za Prekmurje, morda v naslednji fazi za Pomurje, ko bo morda to postala tudi v upravnem smislu pokrajina. Če sem malo bolj doma v številkah, naj še omenim ta porast zelo različnih proračunskih sredstev za kulturo. spomnim na zadnje tri ministre za kulturo: gospod Dejan Prešiček – 162 milijonov za kulturo, gospod Zoran Poznič je dosegel 10 milijonov več, dobrih 172, in danes interpelirani minister dr. Vasko Simoniti je pa dosegel za letošnje leto kar 238 milijonov evrov.

In seveda potrebujemo denar tudi za izvajalce. Po vsem tem, kar gospoda ministra poznam, predvsem njegovo delo, se mi zdi res iracionalna ta današnja interpelacija, zato bom jaz ravnal racionalno in bom glasoval proti interpelaciji. Hvala lepa.

Spoštovani minister dr. Vasko Simoniti, poslanke in poslanci, lep pozdrav vsem skupaj! Naj na začetku tudi sam zaželim vse dobro spoštovanemu ministru za

Zdaj se bom pa dotaknil interpelacije. Deset minut imam na voljo, žal ne bom mogel povedati vsega, kar sem si zamislil, ampak kljub temu. Jaz seveda te interpelacije oziroma tega nekulturnega političnega boja v Državnem zboru ne bom podprl, ker nima nobene osnove. Ko sem prebral predlog interpelacije, nisem niti v eni točki zaznal enega samega suma, da bi minister delal karkoli narobe in da bi moral biti zato interpeliran oziroma da ne bi več opravljal svojega dela. Predvsem se že na daleč vidi, da je pač to nadaljevanje vašega političnega boja, torej prevzema oblasti, potem ko je predsednik Marjan Šarec vrgel puško v koruzo. Ni je vrgel samo zaradi sebe, ampak zaradi vas, spoštovana opozicija, vi ste mu pomagali. Tako kot želite pomagati ministru, da bi moral odstopiti, ste pomagali tudi Šarcu, da je puška padla z rame. In samo zato več te vlade nimate, to morate vedeti, tega se je treba zavedati. Zdaj seveda nadaljujete s to politiko, s temi obtoževanji, lažmi, neresnicami, polresnicami, kaj vse moramo tu poslušati. Že včeraj ste slišali in še enkrat vas prosim, spoštovani predlagatelji, da mi odgovorite, da se bom mogoče lažje odločil, glede na to, da ste v kulturi zavozili popolnoma vse, vse, ko ste imeli vlado, vključno z nadstrankarsko Levico, ste bili zraven, pa niste za kulturo naredili popolnoma nič. Ampak res popolnoma nič. Kulturniki oziroma kultura se je pritoževala nad tem, da ima premalo denarja, da ima vlada premalo posluha, ampak to celotna kultura, govorim o kulturi v Sloveniji na vseh nivojih, na vseh področjih. Zdaj vi seveda predstavljate neko svojo kulturo, parcialni interesi pri vas so vedno na mestu, in predstavljate nek delček neke kulture,

pri vseh novicah, ki jih lansirate v tujino, laži; in potem prihajajo nazaj v Slovenijo in jih naši, po vaše, neodvisni mediji potem napihujejo, dokler balonček ne poči. Takšno delo se mi res ne zdi konstruktivno in mislim, da bi se morali malo vzeti v roke in začeti delati konstruktivno. In se zavedati, da smo v epidemiji, da ljudje umirajo, da se zdravstveno osebje trudi po vseh svojih močeh in da se tudi kulturni delavci trudijo po svojih močeh, da svoje delo nekako predstavijo ljudem preko digitalnih oblik in tako naprej. Vi pa zganjate tale šov v parlamentu, zato da bi minister padel. Točno veste, da ste za kulturo naredili mnogo manj kot ta minister oziroma ta vlada, da vemo, kako je bilo izbrisa iz razvida. To ste verjetno poslušali že včeraj pa še zdaj niste odgovorili, kakšni so podatki. Vpis v razvid narašča, narašča, pri vas je padel. Kaj je torej problem? Ne vem, kje vidite vi tukaj problem. Potem silite ministra, da naj gre v bran STA, ki nezakonito ravna. Lepo vas prosim.

narobe. Res ste zavozili v kulturi popolnoma in takrat ni bilo nobenih protestov, nobenih interpelacij, nič, nobenih težav. Potem ministra hladno lepo imenujete mlačni uradnik, analfabet celo. Katastrofa. Kako si lahko to privoščite? Doktorja znanosti, profesorja, ministra, ki se dejansko trudi in dela za to kulturo in ki je tudi največ denarja izboril v vladi. Veste, kako je težko pridobiti denar za kulturo, pa mu je to uspelo, se vi potem spravljate s takimi nadimki nad njega. Stalno ga napadate, izzivate in seveda on vam potem odgovarja. Ampak potem spet vi nazaj napadate in obtožujete njega, da je problematičen minister, v bistvu pa ste problematični popolnoma sami.

izgubljen dan za kulturo in umetnost te naše prelepe Slovenije. In res, ta zloraba kulture v politične namene presega že vse meje, ampak res dejansko vse meje. In ti pozivi k odstopu. Imate veliko dela pri sebi, pozvali ste k odstopu svojega predsednika Vlade, ki vas je uslišal in je odstopil, imate kup drugih odstopov, imate kup prestopov. Mislim, da prestopov. Mislim, da ni na mestu, da se tukaj spravljate še na ministra, ki dejansko dobro dela. Vse to so posledice enoumja nekih svinčenih, težkih časov, ki so bili težki časi tako za državljane in državljanke kot tudi za kulturo, za gospodarstvo;

Upam, da smo se razumeli. To je to. Zato je tako, kot je. In jaz bi s to vašo grotesko oziroma s tem, kar uprizarjate včeraj cel dan pa še danes se boste trudili, nekako potegnil paralelo z našim Slavkom Grumom iz Šmarnega pri Litiji, ki v svoji drami prikazuje življenje v izmišljenem mestu Gogi, kjer živijo ljudje, ki so na meji med zdravim in patološkim razumom. Umetnik izhaja iz dejstva, da je človek odvisen od svoje podzavesti, skritih želja, ki usmerjajo njegovo življenje. Tukaj notri bi jaz vas našel, v drami, ki jo verjetno poznate – Dogodek v mestu Gogi. V drami gre predvsem za delno patološke osebnosti, za komplekse, spolne neizživetosti, za nasilje, ki človeka v odraslosti zavirajo, da bi se izpopolnil. Te osebnosti so porinjene v dolgočasno in monotono življenje ter v bolestno čakanje na kakršenkoli dogodek, ki bi porušil to monotonijo. So neaktivni ljudje, ki si samo želijo spremembe. Tukaj bi vas jaz notri našel. Jaz bi se zahvalil ministru za dejansko res dobro delo, delo, da je komunikativen, da sodeluje z vsemi društvi, z vsemi institucijami, kulturniki. Ministrstvo pripravlja veliko razpisov,

kamor bomo tudi ministra povabili pa tudi vas, spoštovani poslanke in poslanci, v avgustu, ko bo 120 let. Veliko Veliko stvari je, veliko dobrih del še čaka ministra in jaz verjamem, da bo svoje delo po neuspešni interpelaciji opravljal tudi naprej tako dobro. Takšnega ministra si lahko dejansko samo želimo. Slovenija si ga zasluži in res hvala bogu, da imamo ministra, ki ga kultura skrbi in ki za kulturo dela. Ko se boste vi lahko ali pa če bi se pohvalili v takimi rezultati v prejšnji vladi, kot se lahko pohvali minister, potem bi vam dal kapo dol. In ne govoriti, da vi govorite v imenu kulture, vseh kulturnikov v Sloveniji; vi govorite izključno v svojem imenu v tem vašem nekulturnem političnem boju.

dobijo tudi občinska sredstva, občine dobijo več denarja od države in posledično ima tudi kultura več. In ne govoriti, da vi govorite v imenu vse te kulture, ker to ne drži in to ni res. Tega se je treba zavedati in tega se tudi ljudje, spoštovani državljanke in državljani, zelo zelo zavedajo. In naj zaključim ob dobrih željah ministru pa vsem materam na današnji dan. In če In če spet potegnem vzporednico z našim Slavkom Grumom, se drama zaključi s tem, ko osebe pušča v mestu nepotešene, neaktivne, življenjsko nesposobne;

Hvala za besedo, predsedujoči. Minister, kolegice in kolegi! Mene so učili, da nekako spoštuješ starejše, to je neka vzgoja, čeprav sem sem mnogokrat spraševal, da bi bilo bolj pomembno, da človeka sodiš po dejanju. Seveda je prav, da smo do starejših še posebej pazljivi. Tega zdaj ne govorim, minister, zaradi vaše starosti, ampak predvsem zato, ker mi je nerazumljivo, da se lahko človek, ki je šel čez neko akademsko sfero, ki je toliko in toliko dal v življenju skozi, dejansko obnaša na način, kot se obnašate vi. Vi bi dejansko morali že odstopiti samo zaradi včerajšnjega nastopa, ki je neprimeren za kakršnokoli funkcijo, za kakršnegakoli ministra, še posebej pa za ministra za kulturo. In govoriti, da delate za dobrobit slovenske kulture, je dejansko žalostno in smešno. In sedaj bom tudi na kratko šel skozi zadeve, saj je bilo bistvo tako ali tako že v teh urah povedano. Da Ministrstvo za kulturo pade na dialogu, je dejansko nepredstavljivo. Vi govorite, da se pogovarjate, ampak potem ne vem, zakaj se dejansko oglaša 90 % skupin, ki spadajo pod kulturo. 3 milijone evrov ste kot vlada zadržali subvencij za slovenski film, nenehno za to obtožujete vlado Marjana Šarca, hkrati pa ste že aprila 2020 rekli, da boste odpravili to, po vašem, administrativno napako. Kje Kje smo danes? Marca 2021. Če je bil to glavni razlog, kaj ste delali eno leto? Šele s PKP-ji smo potem lahko poplačali filmarje za to, kar so opravili že eno leto nazaj. Glede samozaposlenih v kulturi. Govorite, da ste tukaj naredili vse strokovno, potem ne vem, zakaj vas je Asociacija, tudi Varuh človekovih pravic in nenazadnje tudi sodišče opozorilo, da ni vse tako, kot bi moralo biti. Ampak vi še vedno trdite, kako se trudite za te ustanove. Seveda ne kadrujete vi osebno, kadrujete preko nadzornikov, ki si jih nastavljate – Slovenski etnografski muzej, Narodni muzej, Moderna galerija. Direktorje imenujete, preden vam strokovni svet sploh nekoga predlaga. Zakaj se vsi ti muzeji oglašajo, vi pa poslušate stroko?! Katero stroko, iz vaše stranke; ali kdo je ta stroka? Glede medijev molčite, RTV, STA. Kolega iz Nove Slovenije govori, da se oni ne vtikajo v medije, minister Tonin pa podpira vlado, katere član je, in poziva direktorja Slovenske tiskovne agencije, naj odstopi. Ne vtikajo pa se v medije. Skratka, pogoreli ste na celi črti. In naj se na koncu še osredotočim na vašo največjo željo, se pravi muzej osamosvojitve. Seveda nihče ne oporeka muzeju osamosvojitve kot takemu, ampak da se ga vi lotite in da boste najverjetneje iz njega naredili muzej, kot je danes vaš profil vlade, ker gremo najverjetneje celo tako daleč, da se je nekdo zadnjič pošalil ob sliki, ko je vaš predsednik pisal neko pismo; in je napisal –najverjetneje Janez Janša lektorira Prešernovo delo. Kaj bomo to gledali v muzeju?! In da ne boste govorili, da govorim kar nekaj na pamet, spoštovani minister, ja, lahko mi kažete to, ampak poslušajte: zanimanjem, pa tudi s skrbjo in začudenjem, spremljamo načrtovanje projekta vašega ministrstva, ki se želi posvetiti novi muzejski predstavitvi slovenske osamosvojitve. Želimo vas torej pozvati, da odprete takšno razpravo, k temu vas in nas vse zavezuje sodobno zgodovinopisje in sodobne muzejske prakse. K temu vas in nas vse zavezuje duh in črka slovenske ustave in zakonov. K temu vas in nas vse zavezujejo vzgibi, dejanja, ki naj bi se jim muzej posvetil, tako imenovane slovenske osamosvojitve. Veste, kdo je avtor tega? Vaš oddelek. Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer ste bili docent in kasneje tudi predstojnik. In če to ni smetana slovenskega zgodovinopisja, ki bi moral kreirati nek taki muzej, potem ne vem, s kom in na kakšen način se vi pogovarjate o njegovi ustanovitvi. Spoštovani minister, vi ste za slovensko kulturo to, kar je toča za slovenska polja.

Globoka misel. Gospod, na ostale stvari vam ne bom odgovarjal, ker očitno premalo veste; in to je grdo obnašanje. To, kar ste vi govorili, je neprimerno obnašanje, ker si drznete govoriti o stvareh, o katerih nič ne veste. razumete? To je vaš problem. To je temeljni problem. Govorili ste, da je Oddelek za zgodovino smetana smetane. Ja, tam sem bil jaz, potem sem jaz smetana. Ali je tako? Povejte na glas, da sem smetana.

Ja, jaz. Kaj? Kaj pa je narobe s tem? In procedura, kako gre, to je pa zdaj ta teater, ki ga radi delajo. Muzej bo čez 2 leti v resnici muzej. Treba je postaviti začetek, potem je treba imenovati svet, potem je treba odpreti široko razpravo, potem je treba oblikovati koncept, potem je treba pa seveda zagotoviti zadeve, da se izpeljejo. In eno leto in pol bo trajalo ali pa nekaj takega; in tukaj je še celo ozadje, na začetku moraš pa organizacijsko osnovo postaviti. Za to gre. In nihče ne bo nikogar izključeval in ne vem kaj. Ne delati teh stvari, ker res jih premalo poznate, kako se nekaj organizira. Jaz ne vem, ali ste kaj v življenju organiziral ali kaj takega. Lepo prosim, to je resna stvar, ki zahteva ogromno napora. Logično, da iz druge opozicije mislijo, da bo tako in drugače, ker a priori pač ne zaupajo. Saj v bistvu temelji celo življenje in vse na tem svetu na nezaupanju. Zato so pa zakoni, zato je pa parlament. Logično. Ampak imamo demokracijo, v takih stvareh bo pa jasno do dogovora prišlo. Glede dialoga se mi pa že malo upira govoriti. Kaj mislite, da je dialog samo tisto, kjer dobite vi prav? Da je vaša stvar In govorite tukaj o Asociaciji. Naštejte mi tri ljudi, člane Asociacije, povejte na glas. Ne veste jih. In ne odgovarjam na pisma, ki so podpisana kot neko kolektivno telo, ker iz tistih časov, ko so se šli te korporativne neumnosti pač na to jaz ne bom pristajal. Morda naj se podpiše ime in priimek, pa se bomo pogovarjali. Z vsemi ostalimi smo se pogovarjali, povabili vse in smo vedno odprti za to. Seveda se grdo obnašam in nekaj takega. Tako vi mislite. Jaz pa mislim, da je normalno, zmerno govorjenje z hudimi obtožbami in podtikanji trikrat hujše, nesramnejše kot pa jasen in odločen glas,

Vi lahko mahate, vi se lahko žalite, ampak dejstvo je, da ste nesposobni minister. Tudi smetana, bi lahko rekel, ima rok trajanja in se pokvari. Kar pa se tiče univerze, minister, kar pojdite ven. Tukaj so podpisi, 17 članov oddelka je to podpisalo. Če pa to ni strokovna javnost, potem pa ne vem, kdo je.

poslancem. Ali je to mogoče uzurpacija moči, ali je to uzurpacija ignorance? Spoštovani podpredsednik, jaz vas prosim, da prekinete sejo, dokler se spoštovani minister ne usede ponovno na svoj stol, kajti tukaj sedimo šele uro in pol, on pa dejansko tukaj izvaja izvaja avtoriteto, ki mu ne pripada. Državni zbor je nad ministrstvom, interpeliran je in on ima vlogo danes tukaj, da posluša očitke parlamenta. Zato vas prosim, da prekinete sejo, dokler se spoštovani minister ne vrne na sedež. To velja kot postopkovni predlog. Hvala. Hvala lepa za vaš predlog. Tega ne bom naredil. Tukaj je državna sekretarka in sejo bomo nadaljevali. Postopkovno ima Predsedujoči, mi interpeliramo ministra in ne njegov stol. Če se tega stolčka tako zelo oklepa, naj bo vsaj toliko dostojen, da na njem sedi, dokler traja interpelacija in dokler mi argumentirano podajamo kritiko in člene iz interpelacije. Nedostojno in nedopustno je, da je tako demonstrativno zapustil ta cenjeni državni zbor, kar dokazuje, da gospod sploh ne prenese kritike. Bil je do kolega zelo žaljiv, zelo grob in zelo žaljiv, nedopustno. Jaz podpiram predlog sopredlagatelja, da prekinete sejo, zagotovimo prisotnost ministra in nadaljujemo z interpelacijo. Hvala. Spoštovana gospa poslanka, sejo vodim jaz in seje ne bom prekinil. Tukaj imamo državno sekretarko. Vas bi pa želel opozoriti na 69. člen poslovnika. Kadar govorimo o postopkovnem, govorite o postopku in kateri členi pri vodenju seje poslovnika so bili kršeni. Ne imeti neke druge razprave. Hvala lepa. Postopkovno, izvolite, gospod Ferjan.

Izvolite, gospod Matjaž Han, postopkovno. Meni je nerodno. Vam verjetno, predsedujoči, ne vem; če vam ni nerodno, potem je nekaj narobe. Kar se tiče pa gospoda Ferjana, pa upam, da so mu povedali njegovi kolegi, kaj smo se včeraj na posvetu dogovorili. Žal. Potem je komunikacija v vaši stranki narobna. Mi smo se dogovorili in mislim, da v skladu s tem, kar smo se včeraj na posvetu dogovorili, danes tudi poteka seja. In prosim, če mu že kolegi ne odgovorijo, potem mu vi odgovorite, ker ste bili vi na tem sestanku. Spoštovani gospod Han, jaz sem prišel čisto na koncu na sestanek in jaz nisem dolžan gospodu Ferjanu razlagati, kaj ste se tam vi dogovorili, ker niti nisem seznanjen. Tudi ta vaša razprava

pričakujem, da bomo spoštljivi; in nekdo ne more 18 ur tukaj sedeti, ne da bi šel tudi spit kozarec vode. Lepo vas prosim, bodite spoštljivi!

Spoštovani podpredsednik, moj postopkovni predlog se nanaša na 69. člen, ki govori o postopkovnem predlogu. Kolega Ferjan vam je v tem duhu postavil postopkovno vprašanje, ki ga tudi opredeljuje ta 69. člen, torej poslanec lahko poda postopkovni predlog ali pa postopkovno vprašanje glede poteka seje. Jaz pričakujem od vas kot predsedujočega, da mu boste odgovorili na njegovo postopkovno vprašanje v zvezi s prisotnostjo enega izmed predlagateljev na seji. In pričakujem tudi od vas kot podpredsednika podpredsednika Državnega zbora, če ste res prišli na tisti posvet zadnjo minuto – pa niste, včeraj ste ves časa sedeli tam z nami, ko smo se pogovarjali o tem, kako bomo postopali glede tistega izreka odstranitve da se pozanimate, spoštovani podpredsednik, kaj smo se dogovorili, ker je to vendarle vaša dolžnost, če sedaj vodite sejo. Še enkrat, v povezavi z 69. členom vas prosim, da z mesta predsedujočega z avtoriteto gospodu Ferjanu odgovorite na njegovo postopkovno vprašanje. To je moj postopkovni predlog. Hvala lepa za vaš predlog. Jaz sem gospodu Ferjanu že odgovoril, da seje ne bom prekinjal, tudi če je gospod minister odšel spit kavico. Resnično predlagam, da gremo naprej. Izvolite, gospa Heferle, postopkovno. vprašal, zakaj eden izmed predlagateljev danes tukaj sedi, če pa bi moral biti odstranjen s seje. To je bilo njegovo postopkovno vprašanje. Jaz vam še enkrat dajem svoj postopkovni predlog. V skladu s 69. členom, v skladu s katerim morate v skladu s katerim morate na vsak postopkovni predlog ali postopkovno vprašanje odgovoriti, je moje postopkovno sedaj, da gospodu Ferjanu odgovorite, zakaj lahko gospod Nemec vendarle sedi tukaj in sodeluje na seji kot predlagatelj.

oziroma odvetnice. To je vezano na poslovnik, tako da ne bo v prihodnjih nekaj desetih minutah še razprave o tem ali pa pogovora o tem. Vi ste odgovorili na moje postopkovno vprašanje, ki je bilo vezano na sam poslovnik, ali je v poslovniku določba, da mora minister ves čas, torej v tem konkretnem primeru 18 ur, sedeti v dvorani. In ste odgovorili, da ne, da seje ne boste prekinjali. Tisto, kar sem pa v nadaljevanju dodal, sem pač pripomnil to, kar se je včeraj dogajalo. Če je to komu v ponos, da dobi dva opomina pa še kaj drugega, to pa ni več postopkovni, tako da bom tukaj zaključil. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da sem potem odgovoril na vaš postopkovni predlog. Predlagatelj gospod Matjaž Nemec, izvolite. **MATJAŽ NEMEC (PS SD):** Bom čisto kratek. Dejansko to, kar se je zgodilo včeraj, je enako tistemu, kar se gospodu reperju iz Ljubljane zgodilo takrat, ko ste mu, spoštovani minister, odvzeli ves status, ki mu je pripadal od leta 2017. In to je ta odnos do položaja in moči, ki za vas pomeni neomejen, drugi strani bi pa moral pomeniti odgovornost. Da jaz danes tukaj sedim, je rezultat včerajšnjih dogovorov. Torej spoštovan SDS, jaz sem bil tukaj že včeraj in bom danes ves dan in ne boste odstranjevali nobenega od dveh predlagateljev ali pa kogarkoli iz dvorane. Hvala lepa.

podpredsednik. To, kar se je ravnokar zgodilo in kar se dejansko dogaja že dva dni, že od začetka razprave o interpelaciji, je nedopustno in dokazuje samo eno stvar. Dokazuje absolutno aroganco te oblasti. In oprostite, spoštovani minister, vi ste danes gost v Državnem zboru in nimate nobene pravice žaliti poslank in poslancev. Nobene pravice nimate žaliti in govoriti, ali govorijo neumnosti ali ne, ali vedo stvari ali ne, ker vi ne veste, če oni vedo ali ne. Problem je samo v tem, da vi mislite, da ste vi in vaša iliberalna klika z Janezom Janšo na čelu vsemogočni in edini veste in edini imate prav. Oprostite, ta odnos je res nedopusten. Eklatanten primer zlorabe oblasti in prava. In tudi kot je ravnokar povedal kolega Matjaž, lahko vlečemo vzporednice s primerom reperja Zlatkota. Enostavno želite vse, ki razmišljajo drugače, utišati. Če ne gre drugače, pa z žalitvami in osebnimi diskreditacijami. In to je enostavno revanšizem te janšistične oblasti. Iz vas veje neomejeno sovraštvo, ki ga izkazujete s cinizmom, žaljenjem in tako naprej. Oprostite, minister, to je res nesprejemljivo. Neke meje obnašanja morajo obstajati. In povejte, kdo iz opozicije je bil do vas žaljiv na osebni ravni. Eno je pač, da se ne strinjamo z argumenti, to je normalno za parlament. Ampak da pa vi odbijate nazaj a la Janez Janša s tviti – bum, kaj boš pa ti govoril, nimaš pojma. Ne vem, mogoče je že to problem, da je Aljaž od vas mlajši vsaj 50 let ali koliko, 40. Ampak na ta nivo se res ne moremo spuščati. Pa ni problem, da mene užalite ali pa njega. Problem je, da si v taki družbi ne želimo živeti in da vi to poosebljate. Vi ste minister. Vi ste minister za kulturo. Obnašate se pa, če milo rečem, zelo zelo nekulturno. Spoštovani minister, v teh dveh dneh, če odmislimo vse razprave, ste samo s temi reakcijami pokazali svoj pravi obraz. Pokazali ste svoj pravi obraz – vi in celotna vlada. Če se pa sedaj dotaknem še nekoliko vsebine iz interpelacije. Že dva dni govorimo o tem, pa niste kaj veliko uspeli povedati, razen žaliti tiste, ki drugače mislijo, glede primera Zlatko, ko ste mu protipravno, protipravno, mimo zakonov in mimo Ustave, na katero ste prisegli, ko ste postali minister, odvzeli status. Kolegica Tina Heferle je zelo strokovno in dobro zadeve utemeljila, zakaj ne pije vode ta vaš postopek, ste vi ob pomoči podpredsednika iz vaše stranke enostavno razpravo prekinili, tako da ste izklopili mikrofon. Najprej njej, potem ste pa Matjaža Nemca, ki je nasprotoval temu, hoteli vreči ven. To je način delovanja SDS, to je modus operandi SDS. Ampak kar se tiče Zlatkota, še enkrat ponovimo, odvzeli ste mu status samozaposlenega v kulturi in s tem tudi finančna sredstva izključno iz enega razloga. Mi lahko tukaj filozofiramo, kolikor hočemo, ampak razlog je bil samo en en – ker je javno nasprotoval vašemu predsedniku in ker se je udeleževal protestov. To je izključni in edini razlog. Čeprav te njegove aktivnosti niso imele nobene zveze z njegovim strokovnim oziroma umetniškim delom in ni imelo nobene povezave. Ampak vi s tem dokazujete, da tiste, ki razmišljajo drugače, lahko likvidiraš z vsemi sredstvi. Lahko z žalitvami, lahko s tem, da se odvzame finančna sredstva in s tem odvzame možnost normalnega preživljanja, lahko z odpovedjo delovnega razmerja na enak način. Kot ste naredili s tem umetnikom, verjetno delate tudi po ministrstvih, javnih zavodih in tako naprej. Ampak to je nedopustno, ker v demokraciji ima oblast meje, oblast ni absolutna. In zato, ker ste vi minister, ali pa zato, ker je Janša predsednik Vlade, ne more nekomu vzeti sredstev za eksistenco, za preživljanje, ker on javno njemu nasprotuje. To tako ne gre. To tako ne gre, leta 2021 smo. In naša ustava pravi, da smo demokratična republika. Vi pa, vem, vi želite narediti novo republiko, drugo republiko. Ampak vam ne bo uspelo, ker je civilna družba v Sloveniji tako močna, da mislim, da vam v tem enem letu ne bo nikakor uspelo. Na oblast ste pa itak prišli s prevaro oziroma 80 % ljudi je proti tovrstnemu načinu funkcioniranja oblasti. Ampak sta se pač dve stranki odločili, čeprav sta pred volitvami zagovarjali nekaj drugega, da raje podpreta Janševo oblast,

Spoštovani gospod poslanec, prosim, da spoštujete poslovnik in razpravljate

odvzet status ter s tem možnost preživetja in umetniškega delovanja. Sem pa želel samo navezati v dveh stavkih na to, kako razume trenutna oblastniška struktura demokracijo. In želel sem navezati na to, da je reper Zlatko izgubil status zaradi tega, ker je nasprotoval predsedniku Vlade. Še več, tudi Slovenska tiskovna agencija je bila napadena oziroma oblast je želela od urednikov na Slovenski tiskovni agenciji podatke o tem, zakaj in kako dolg je bil intervju, ki so ga objavili s tem istim reperjem. To je nedopustno in nedemokratično in proti temu se v opoziciji borimo. Jaz sem želel samo slikovito prikazati, da se to dogaja na več nivojih. Ta primer reperja je pa samo eden izmed takih eklatantnih primerov. Enako kot včeraj, ko je podpredsednik iz vrst SDS preprečil govorjenje v parlamentu, ker je ena izmed poslank argumentirano utemeljila,

Ni iz trte zvito. To je nedopustno in taka ravnanja se ne smejo več ponavljati. Druga stvar, minister, glede medijev. Z nastopom Janševe vlade se je začel tudi močan napad na vse medije v stilu Trumpa, Orbana in tako naprej; v smislu, da vsi mediji, ki razmišljajo morda nekoliko drugače kot vlada in so kritični do vlade,

Vi ste, spoštovani minister, včeraj med razpravo tudi rekli, da niste nobenega medija poskušali utišati in da to ne drži. Ne vem, ali vi osebno, ampak vi ste minister, pristojen za medijsko področje. Ali ste ali niste? da ste se bolj malo oglašali, razen takrat, ko je opozicija zahtevala izredne seje, ampak vi ste minister za to področje. In vi ste skušali na vse pretege spremeniti vodstvo na javni RTV in ste tudi delno že uspeli ter v hudem sporu ste s Slovensko tiskovno agencijo. In to samo zato, ker ne deluje v popolnem sozvočju oziroma ne piše tako, kot bi si vlada želela, da bi morala pisati, in je kdaj mogoče tudi nekoliko kritična. Eden od primerov je ravno primer tega reperja Zlatkota. Ko so objavili intervju z njim, je Janez Janša vzrojil, tvitnil in zahteval, da se razčisti, kako je do tega lahko sploh prišlo. Če preberem morda samo en citat iz odgovora na interpelacijo, ki je zelo zelo zaskrbljujoč glede stanja svobode medijev v Sloveniji. Citiram, gospod minister: »Tuji mediji so serijsko ponavljali to in še vrsto drugih laži, ki jih pri nas ustvarjajo in širijo isti viri. Ob dejstvu, da celo zahodni mediji v parlamentarnih demokracijah s tradicijo ne objavljajo nasprotujočih si mnenj in popravkov, pa so laži sčasoma lahko spoznane kot resnica. Za skromen in kratkotrajen politični dobiček so krogi okoli piscev interpelacije pripravljeni prodajati celo ugled naše države.« Žal mi je, gospod minister, ampak ta retorika, ki jo prevzemate do medijev, je izjemno izjemno sporna. To je retorika predsednika Vlade, ki je požela val ogorčenj v celotni demokratični demokratični Evropi, ne samo v Sloveniji, bili ste celo klicani na odbor evropskega parlamenta, pa se niste upali odzvati. Ne vem, iz kakšnega razloga, to sem vas že včeraj spraševal, ampak odgovora ni bilo, niste si upali odzvati. Ampak to, da je Slovenija, ki je bila ves čas te tako imenovane tranzicije kot nek vzor, danes padla v skupino tistih držav, kjer se najbolj kršijo človekove pravice in svoboda medijev, to je res sramota. In da se je to v enem letu te Janševe oblasti zgodilo,

Lahko rekel, da je to tragikomično, čeprav je prej strašljivo, strašljivo, v kakšni družbi živimo. Kot rečeno, tukaj ste šli celo dlje od Orbana, o nekih fake news, lažnih novicah za vse tiste novinarske prispevke, ki so morda kritični do oblasti. Grozno, grozno! In upam, da se bo zadeva res čim prej skristalizirala in končala. Uničujete, ubijate na vse možne načine vse obstoječe medije, predsednik Vlade je označil vse medije, da so komunistični, da so ne vem kakšni, pod vplivom ne vem kakšnih oblasti. Vi včeraj tega niste zanikali, niste rekli, da pustite medije na miru, ampak ste rekli – Kolegici Jeraj ste odgovorili: Ja, saj je res, mediji so taki po mojem mnenju in zato jih je treba počistiti in jih disciplinirati. To je res grozljivo in strašno; hkrati pa v času koronakrize niso prejeli mediji nobenih pomoči, nobenih sistematičnih pomoči ni bilo, razen Novi24TV, ko ste jih preko tistih oddajnikov in zvez skušali oprostiti do nekaj deset tisoč evrov plačila s strani RTV v nekaj mesecih. Ustanovila se je tudi vzporedna slovenska tiskovna agencija, Nacionalna tiskovna agencija. Vi ste se sicer včeraj, ko smo vas spraševali, od tega distancirali, ampak gre za agencijo, ki naj bi bila kot neka vzporedna agencija v tem vašem vzporednem svetu. In kaj je rekel glavni in odgovorni urednik te agencije gospod Aleš Ernecel, ki je blizu vladajoči stranki SDS in za katero so delovali, celo bili podpisani na spletni strani kot soavtorji oziroma sodelavci te agencije na primer predsednik Državnega sveta gospod Kovšca, na primer državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade gospod Gorenak? Za to agencijo je glavni in odgovorni urednik povedal, da gre za fašistično tiskovno agencijo v Republiki Sloveniji. In vam se to ne zdi sporno. Vi ste rekli: Ja, saj se ne bom odzival na stvari, na katere nimam vpliva in nisem z njimi povezan. Oprostite, gospod minister, mislim, če ste vi član vlade in so vaši člani vlade sodelavci te agencije, portala ali karkoli to je, že to je dovolj veliko dejstvo, da se resno vprašajte, v katero smer gremo. gremo. Če to ni sporno, potem pa jaz ne vem, kaj je sporno. Potem očitno ta vlada oziroma vsi ti, ki so sodelovali zraven, ta stranka razume to kot kompliment, če rečemo, da deluje po fašističnih načelih, ali jaz ne vem.

Vemo pa vsi, da je Janez Janša že od leta 1990 naprej želel absoluten nadzor nad mediji, trudil se je, v svojem prvem mandatu je skušal prek teh prevzemov dobiti tiskane medije, Delo je prevzel prek prodaje Laškega in tako naprej, zdaj pa je glavna tarča RTV pa STA, seveda najlažja tarča, ker je to v državnih rokah. Glavni problem pa je to, da Janez Janša ni prebolel tega, da po vojni ni izšel kot veliki zmagovalec in absolutni voditelj Slovenije, kot na primer na Hrvaškem Tuđman pa še kje bi lahko naštevali. Tega ni prebolel in zdaj je to krizo vzel kot neko novo vojno in misli, da bo preko tega lahko prišel do tega. Ampak ne bo, sem prepričan, da ne bo in da se bo ta vaša zgodba zelo zelo kmalu končala. Morda še nekaj besed glede deložacije prostorov na Metelkovi 6. Spet gre za isti proces. Spravili ste se na nevladne organizacije, ki so sicer pomembno vplivale na demokratizacijo Slovenije. Pomembno so blažile številne socialne stiske v Republiki Sloveniji, s katerimi se vlada ni bila sposobna soočati. In sedaj ste se pa vi odločili –gre –gre za organizacije, kot so Mirovni inštitut, razna gejevska in lezbična gibanja in tako naprej –, ker so kritični do vas. In ker se vi z njihovo ideologijo ne strinjate, ste jih enostavno deložirali. Suspenz dialoga je bil v celoti uveljavljen in to je to. To kaže na vaš način delovanja. Glede kadrovanja ne bom izgubljal besed, so kolegi že veliko povedali. Skratka, menjali ste vse mogoče direktorje javnih inštitucij, tiste, ki so jim potekli mandati, in tiste, jim niso. Morda se bi dotaknil zgolj Muzeja novejše zgodovine. Tja ste ponovno postavili za direktorja dr. Dežmana. Vemo, da gre za izrazito sporno osebo, za osebo, ki ima izrazito enostranski pogled na obdobje polpretekle zgodovine, ki je izrazito navijaški, pristransko navijaški do tabora v 2. svetovni vojni, ki je simpatiziral s kolaboracijo, z nacifašizmom. Izrazito enostransko in tendenciozno o teh stvareh piše in jih vidi, ampak to je žalostno. To je še en dokaz več, da ne gradite na antifašizmu, ampak na nekih drugih ideologijah. Da ne govorim o tem, da ste namenili Cerkvi znatna nadomestila za izpad, na drugi strani pa puščate

SDS):** Jaz sem želela postopkovno zaradi laži, ki jih je treba demantirati, in v osnovi nerazumevanje demokracije, na kar bi morali odreagirati že vi, predsedujoči. Prosim, da gospodu kolegu Koprivcu pojasnite, kaj je demokracija, ker očitno ne razume osnov. On je dejal, da imamo nelegitimno vlado. Vlado sestavi tisti, ki zbere dovolj glasov demokratično izvoljenih poslancev; in to se je tudi zgodilo. Kolega Koprivc je govoril o prevari. Kakšni prevari? Poslanci, ki smo v parlamentu, smo bili izvoljeni na demokratičnih volitvah in glasovali so za tisto vlado, ki jo želijo. Govorili ste o janšistični oblasti. Vlado ta trenutek sestavljajo SDS, Nova Slovenija, SMC in Desus. In prosim, da pojasnite kolegu Koprivcu osnove demokracije. Vsi smo bili izvoljeni in kdo je za kakšno vlado glasoval, je to demokracija. Če imate vi v SD težave z demokracijo in z različnimi mnenji, to ni naš problem. Prosim, da mu to pojasnite, ker očitno ne razume, kako se v demokraciji sestavlja vlade. Gospa poslanka, to ni bil čisto postopkovni predlog. Postopkovni predlog bi se moral nanašati na vodenje same seje po poslovniku. Anja Bah Žibert, postopkovno, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Absolutno vem, kaj je postopkovni predlog, in tudi vem, kaj lahko vi kot predsedujoči sploh naredite. Dejstvo je, da vi vodite sejo in seveda delate tako, da se spoštuje red, poslovnik in nenazadnje tudi Ustava Republike Slovenije. In tukaj je moj postopkovni predlog. Vljudno vas prosim, predsedujoči, da poskrbite, ker očitno so nekateri Ustavo Republike Slovenije izgubili v tem državnem zboru, da se jim jo da ponovno. Zakaj? Ker prehajamo s takšnimi razpravami na izjemno nevarno polje. Izjemno nevarno polje. Govoriti o tem, da je neka stranka na oblasti, ki je dobila največjo podporo volivk in volivcev, nelegitimna, da je prišla na oblast s prevaro, da je ta stranka potem revanšistična, spoštovani, prehajamo na nevarno polje. Jaz dopuščam različne razprave, ampak ko pa nekdo gre tako daleč – in to tisti, ki se klanja klavcem –, takrat se pa sprašujem, kam to vse skupaj pelje. Kajti jaz upam, da nekateri ne vodijo politike, da bi se zgodovina ponovila, zato še enkrat prosim, dajte razdeliti poslancem Ustavo Republike Slovenije, da bomo vendarle še vedno v okviru ustavnega reda.

poslovnik. Če se pa še sam navežem na Ustavo. Ustava pravi, da vlada odgovarja Državnemu zboru. Minister na interpelaciji ne odgovarja Državnemu zboru. Poslovnik velja za vse tukaj prisotne, tudi za ministra. Jaz sem slišal, da sem potomec klavcev, da me je pamet debelo obšla et cetera et cetera et cetera. To je klinična diagnoza, gospod je zgodovinar, ni psihiater; in nobeden ne ukrepa. Če pa seje niste sposobni voditi v skladu s poslovnikom in Ustavo,

Spoštovani kolegice in kolegi, mislim, da je ta naša nespoštljivost prerasla vse meje dopustnega, zato prekinjam sejo

Hvala